uslove za rad.Danas nas je obavestio da je sprečen da sednici prisustvuje dr Žarko Obradović.Nastavljamo sa listom govornika od juče.Prva na listi je Aleksandra Čabraja.Neka se pripremi Dragana Barišić. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, tema izbora članova Saveta REM-a bila je tema više zasedanja Odbora za kulturu i informisanje kojima sam kao član ovog odbora ispred poslaničke grupe Dosta je bilo, zajedno sa svojom koleginicom Anom Stevanović koja je juče govorila o temi, prisustvovala.Na ovim odborima mi smo imali prilike da se upoznamo sa čitavim postupkom izbora, sa procedurom, sa biografijama članova. Imali smo prilike i neposredno da razgovaramo sa kandidatima za Savet REM-a. Ono što smatram da je veoma važno reći jeste da je tokom čitavog ovog postupka, u čitavoj ovoj za sve ovo vreme, pa i u našoj jučerašnjoj diskusiji koja je juče trajala čitav dan, bilo više nego očigledno da se izbor članova REM-a sveo isključivo na političku priču o političkim interesima, o političkim uticajima, pritiscima, itd. Smatram da ono što je najgore jeste to da je u celoj toj priči ostalo potpuno zanemareno ono što bi moralo da bude sama suština i svrha i cilj postojanja REM-a, a to je unapređivanje kvaliteta programa.Svi znamo da je program loš. Mislim da oko toga gotovo svi možemo da se složimo, jer ja čak ni u ovoj diskusiji nisam čula gotovo uopšte reči hvale na račun rada REM-a, niti na kvalitet programa. U svakom slučaju, što se tiče kvaliteta programa, još manje. U tom smislu smatram da je vrlo neobično što se od članova REM-a nije uopšte tražilo da predstave neku svoju viziju, neko svoje viđenje čime bi trebalo da se bave i kako bi time trebalo da se bave, jer kada konkurišete za bilo kakav posao, a ovo je, ja mislim da možemo da se složimo oko toga, veoma ozbiljan posao, obično se od kandidata traži da iznesu neko svoje viđenje i da iznesu svoj plan rada i programa i kako bi trebalo da izgleda kako će oni obavljati posao koji obavljaju.Zbog toga sam iskoristila priliku na ovim razgovorima da uputim pitanje kandidatima upravo o tome šta oni misle o tome kako izgleda naš program i o tome kako oni misle da bi trebalo da izgleda? Moram da kažem da su mi se neki kandidati čak na tom pitanju i zahvalili.Naime, mislim da je i samim kandidatima koji su ovom prilikom, neki od njih sa manje ili više entuzijazma govorili o tome šta i kako bi mogli da rade veoma jasno, da iako REM treba da bude nezavisno i samostalno telo, njihov rad veoma ograničen na više načina. Napomenuću, pritom, recimo, da su kandidati Vozarević i Peković, i Peković, obojica rekli da smatraju da nema cenzure u medijima. Kandidat Vozarević je čak rekao da smatra da je program dobar ili u smislu da kakav je takav je, je, što sam ja shvatila kao poruku da misli da on i ne može biti mnogo bolji. Govorim naravno o kandidatima koji će verovatno biti izabrani danas i zbog toga smatram da je ovo važno.Međutim, kandidat Peković je prilikom ovog razgovora ukazao, kada smo govorili o kaznama koje je REM dodeljivao ili pokušavao da sprovede, na još jedan problem, a to je da kazne koje je trebalo da budu sprovedene zapravo nisu sprovedene. Smatram da ovo nas još jednom podseća na veliki problem pravosuđa i na to da je sigurno da ništa u ovoj zemlji ne može funkcionisati kako treba dok pravosuđe ne bude funkcionisalo kako treba.S obzirom na sve napred navedeno, naša poslanička grupa DJB smatra da izbor kandidata treba da izgleda potpuno drugačije. Čitav postupak izbora svakako ne treba da bude rukovođen političkim pitanjima već isključivo stručnim pitanjima

Zahvaljujem.Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, kod izbora članova u Savetu regulatornog tela za elektronske medije vrlo je značajno to da izabrani članovi ovog Saveta pored toga što ispunjavaju uslove za rad u Savetu regulatornog regulatornog tela za elektronske medije, svojim kvalifikacijama i ostvarenjima rade na unapređenju i profesionalizaciji medijskog prostora Srbije.Ne sumnjam da ćemo u danu za glasanje podržati baš takve kandidate. Kandidate koji će odgovorno i savesno obavljati svoju dužnost i koji će raditi pre svega na unapređenju kvaliteta i raznovrsnosti usluga i doprineti očuvanju, zaštiti i slobodi mišljenja u Srbiji.Ovom prilikom pomenula bih i to da se gotovo svakodnevno govori o cenzuri u medijima. Ali, samo letimičan pogled na elektronske, pre svega na štampane medije i na društvene mreže svedoči o tome da raznovrsnost postoji uprkos kontinuiranim napadima na aktuelnu vlast da vrši neku strašnu cenzuru i diktaturu.Ono što posebno upada u oči je to da deo medija koji su otvoreno pokazivali podršku sada nekim opozicionim strankama od 2012. godine vode organizovanu i brutalnu kampanju protiv aktuelne vlasti, a pre svega protiv SNS. Glavna meta Glavna meta je gospodin Aleksandar Vučić, kao i njegovi bliski saradnici. Njihov osnovni zadatak je da gospodina Vučića domaćoj i stranoj javnosti predstave kao brutalnog cenzora koji ukida emisije, obara portale, smenjuje urednike, zabranjuje tekstove.Izvor tih napada jeste jedna negativna opsesija, pre svega gospodinom Vučićem i SNS. Vidljiva je tendencija da se rezultati vlast prećute, a eventualne negativne ili greške preuveličaju.

Zaboravlja se sve dobro, a akcenat se vrlo često baca na neke nebitne stvari, a ponekad i na nesvesno izgovorene reči.Ovom reči.Ovom prilikom osvrnula bih se i na nedavno otvorenu izložbu „Necenzurisane laži“ koja je u Gradu Kruševcu iz kojeg ja dolazim, otvorena do 22. oktobra. Izložba je najbolji pokazatelj toga i odgovor na pitanje da li u Srbiji postoji ili ipak vlada sloboda medija, koja se vrlo često i zloupotrebljava.Posebno bih istakla da izložba nije imala za cilj da prozivanje medija eventualno ili uvredljivo ili pokaže to da mediji uvredljivo pišu kako o premijeru, gospodinu Vučiću, tako i o drugim akterima, već isključivo na osnovu činjenica i primerima javnosti je pokazala kako izgleda novinarstvo u Srbiji od 2014. godine do danas.Na kraju iskreno se nadam da će novoizabrani članovi u Savetu REM za elektronske medije, uticati na objektivno izveštavanje, da će ubuduće mesta govoru mržnje biti zabranjena, a da će se akcenat bacati na sve ono što je dobro urađeno, pa tako i kada se govori o gradu iz kog dolazim, o Kruševcu više mesta će biti o onome šta je urađeno u prethodne četiri godine, a manje mesta će biti za vređanja lokalnih i državnih funkcionera, za bavljenja njihovim porodicama, a vrlo često i maloletnom decom. Zahvaljujem. **Maja Aleksandra Belačić.Neka se pripremi Dragana Kostić. **Aleksandra Belačić** Poštovana predsednice, uvažene kolege narodni poslanici, danas je na dnevnom redu izbor članova Saveta regulatornog tela za kontrolu elektronskih medija.Dobili medija.Dobili smo i pažljivo smo poručili biografije svih šest predloženih kandidata, od kojih bi troje trebalo da bude izabrano za članove Saveta. Proučili smo ne samo njihove biografije, koje su nam dostavljene od strane Narodne skupštine, već i sve ono što smo mogli da pronađemo o njima iz drugih izvora.Potpuno izvora.Potpuno je jasno da su svi predloženi kandidati zapravo partijski kadrovi, koji su ponikli iz redova stranaka bivšeg režima - Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata, G17 plus i koji su se sada priklonili Srpskoj naprednoj stranci zarad neke svoje lične koristi.Obzirom koristi.Obzirom da su u pitanju partijski kadrovi koji se prebacuju iz stranke u stranku u zavisnosti od promene režima, nama je jasno da su to lica koja nisu u stanju da nezavisno i objektivno obavljaju svoj posao.Imali posao.Imali ste priliku da čujete detaljno izlaganje narodnog poslanika Vojislava Šešelja o svakom od predloženih kandidata i na osnovu toga mogli ste da zaključite da narodni poslanici Srpske radikalne stranke neće glasati ni za jednog od predloženih kandidata.Naravno, mi ne osporavamo poslanicima vladajuće većine pravo da obzirom da imaju skupštinsku većinu, podrže kandidate za koje smatraju da su najbolji za ovu funkciju.Međutim, ishod glasanja je već unapred poznat i mi svi ovde prisutni znamo koji će kandidati biti izglasani, a koje će mesto ostati upražnjeno.Dakle, upražnjeno.Dakle, član koji je predložen ispred Odbora za kulturu i informisanje, a na predlog Udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Srbiji, biće izglasan Goran Peković.Kao predlog nadležnog Odbora za kulturu i informisanje AP Vojvodine biće izglasan Đorđe Vozarević.Član koji se bira na predlog Udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece neće biti izabran, zato što neće imati dovoljno glasova ni za Milana Antonijevića, ni za Snežanu Stojanović Plavšić.Dakle, to su informacije kojima mi raspolažemo. Videćemo nakon što se obavi glasanje da li su nam informacije tačne.U svakom slučaju,

tela.Dakle, Zakonom o elektronskim medijima Regulatorno telo za elektronske medije je definisano kao samostalna, nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica koja vrši javna ovlašćenja u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji, zatim u cilju unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija i u cilju doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja.Postavlja se pitanje da li regulatorno telo obavlja sve gore navedene dužnosti? Mi iz Srpske radikalne stranke smatramo da to nije slučaj i sada ću vam objasniti zbog čega.Dakle, regulatorno telo, odnosno REM prethodnih godina najčešće se oglašavao zbog incidenata koji su se događali u rijaliti emisijama koje se emituju na komercijalnim televizijama. Znači, bilo da je u pitanju neka tuča, vređanje na nacionalnoj osnovi ili nešto tome slično.Najavljeno je bilo donošenje obavezujućeg uputstva kojim bi se obavezali emiteri da rijaliti programe prikazuju samo u večernjim satima, dakle, nakon 23,00 časa. Očekivalo se da će takvo uputstvo biti brzo doneto. Međutim, ispostavilo se da uputstva neće biti. U borbi između rijalitlija i zaštite javnog morala pobedile su rijaliti emisije i interesi komercijalnih televizijskih stanica.Regulatorno telo, osnovano 2003. godine, do danas nije uspelo da donese pravilnik kojim bi se maloletnici zaštitili od scena nasilja, opasnog i nepristojnog ponašanja, verbalne agresije i različitih vidova vulgarnosti.Ovo je naročito apsurdno kada se uzme u pitanje da jedan od tri člana, koji se danas biraju za članove Saveta REM-a, se bira na predlog Udruženja za zaštitu dece.Predsednik Saveta REM-a, znači, predsednik od pre nekoliko meseci Goran Karadžić izjavio je da bi usvajanje ovakvog uputstva bilo u suprotnosti sa preporukama Evropske komisije i Saveta Evrope, obzirom da Evropska komisija i Savet Evrope regulišu da se može cenzurisati, odnosno da se može regulisati i kontrolisati samo sadržaj koji je već emitovan i da se ne može vršiti apriori kontrola medijskog sadržaja.Ovo je u suprotnosti sa ovlašćenjem regulatora da vrši javna ovlašćenja u cilju unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija.Da bi medijski stručnjaci Evropske komisije i Saveta Evrope mogli u potpunosti da razumeju ozbiljnost problema, neophodno bi bilo dostaviti im emisije srpskih rijalitlija i to sa prevodom.Naravno, Srpska radikalna stranka smatra da ne treba ograničavati uređivačku političku komercijalnih televizijskih stanica u privatnom vlasništvu, ali ne zbog toga što je to preporuka Evropske komisije i Saveta Evrope, već zato što bi to predstavljalo određeni vid cenzure.Vlasnici cenzure.Vlasnici televizijskih stanica na svojim televizijskim stanicama u privatnom vlasništvu imaju pravo da emituju sve ono što nije protivzakonito, a ukoliko želimo da negujemo javni moral, da podstičemo pozitivne vrednosti i da od nacije koja primarno gleda rijaliti emisije postanemo nacija koja gleda naučno-obrazovni, kulturni i istorijski program, onda je potrebno da takav sadržaj ponudimo svim građanima Srbije.Zabranama se ništa ne postiže. Neophodno je da se REM angažuje na proveri kvaliteta programskog sadržaja onih televizija koje se finansiraju iz budžeta, a to su Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine.Premijer Aleksandar Vučić je 2003. godine dao sledeće obećanje, citiram – „TV pretplata kao što sam i obećao građanima Srbije biće ukinuta, jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. Ukidanje TV pretplate je naša obaveza od koje nećemo odustati.“Kakvom tipu ljudi pripada Aleksandar Vučić to procenite sami, ali činjenica je da televizijska pretplata nije ukinuta, već je samo preimenovana u taksu koja se plaća putem računa za struju. Iznosi 150 dinara, od kojih 120 dinara se izdvaja za Radio televiziju Srbije, a 30 dinara za Radio televiziju Vojvodine.Iznos od 150 dinara zaista nije velika suma i svako to može da izdvoji, ali sporne su dve stvari. Prvo što je sporno jeste da građani koji ne žele da gledaju Radio televiziju Srbije ili Radio televiziju Vojvodine nemaju mogućnost da im se ti kanali ukinu i da bude izuzeti od TV pretplate. Kada nekome naplaćujete dobro koje on ne želi da koristi i ne koristi ga, onda je to pljačka.Druga sporna stvar je što građani izdvajaju tu zaista minimalnu sumu, ali postavlja se pitanje - šta oni dobijaju za taj novac koji izdvajaju za Radio televiziju Srbija?Dakle, direktor Radio televizije Srbije Dragan Vujošević, sudeći po podacima sajta Agencije za borbu protiv korupcije, a informacija je od juna prethodne godine, ima platu 255.000 dinara. Mediji u januaru ove godine saopštavaju da je njegova plata 284.000 dinara. Ne znam da li Agencija za borbu protiv korupcije ima netačnu informaciju, odnosno da nisu ažurirali njegovu platu i o čemu se tu radi. U svakom slučaju plata je previsoka za ono što Radio televizija Srbije nudi građanima Srbije.Direktor Radio televizije Srbije najavio je da će RTS ove godine emitovati 12.000 minuta novog programa, a to su uglavnom prenosi Olimpijskih igara i svetskih i evropskih prvenstava i ostalih takmičenja na kojima učestvuju naši sportisti.Radio televizija Srbije zapravo je Javni servi evropske Srbije, zbog čega evropske nama to nije jasno. Srbija nije član EU i kako stoji stvar neće u skorije vreme postati.Međutim, postati.Međutim, sam naziv Javni servis govori da ova televizija ima obavezu prema građanima Srbije da ažurno i objektivno i bez cenzure izveštava o svim relevantnim, spoljnim i unutrašnjim dešavanjima pre svega u domenu politike.Radio televizija Srbije ne ispunjava ovu obavezu, a regulatorno telo ne reaguje. Samim tim, postojanje Regulatornog tela za kontrolu elektronskih medija dovedeno je u pitanje.Znam da poslanici Srpske napredne stranke prepoznaju ovaj problem. Kada su bili u opoziciji 2011. godine, organizovali su protest ispred zgrade Radio televizije Srbije.Aleksandar Vučić, u to vreme zamenik predsednika stranke, izjavio je da se u Srbiji vodi monstruozna i brutalna kampanja protiv lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, koji je u to vreme štrajkovao glađu. Da li je Tomislav Nikolić štrajkovao glađu ili nije štrajkovao glađu, to ne znamo. Ja verujem gospodinu Martinoviću koji je tvrdio da nije. U svakom slučaju, Aleksandar Vučić tada je rekao jednu pametnu i tačnu stvar svi plaćaju pretplatu RTS-u, ali moraju znati da je plaćaju i građani Srbije koji su protiv režima Borisa Tadića. To je apsolutno tačno. Međutim, ono što ignorišu i vlast i REM jeste činjenica da i ovu sada taksu plaćaju svi građani Republike Srbije, pa i oni koji su protiv Aleksandra Vučića.Ako

Regulator je ignorisao sve naše dopise, ali je paralelno objavljivao na sajtu dopise sličnog karaktera upućene od strane drugih stranaka. Tek kada je izborni proces završen obavestili su nas da smo bili u pravu i da nismo bili dovoljno medijski zastupljeni tokom izborne kampanje. Međutim, nije izdata nikakva sankcija RTS-u.Dana 12. novembra će se navršiti dve godine od kako se Vojislav Šešelj vratio u Srbiju. Za to vreme on je davao različite izjave za mnoge svetske televizije, i CNN, BBC, „Raša Tudej“, za hrvatski HRTL, više stanica sa nacionalnom frekvencijom u Francuskoj, u Italiji, u Makedoniji itd. Međutim, nije nijednom dobio priliku da gostuje na Javnom servisu građana Srbije. Izgovor zbog čega srpskih radikala nema na RTS-u do nedavno je bio taj da nismo parlamentarna stranka. Međutim, činjenica je da srpske radikale nisu bojkotovali samo u domenu politike, već su bojkotovane i druge vesti koje imaju veze sa SRS, a nisu usko vezane za politiku.Na politiku.Na primer, RTS je potpuno bojkotovala promociju knjige „Srpski narod mora da oslobodi Kosovo i Metohiju“, koja je održana pred prepunim Sava centrom. Nakon što su raspisani izbori i nakon što je SRS predala izbornu listu i sakupila potpise, RTS je dobila obavezu da emituje naše priloge u jednakoj minutaži kao i priloge ostalih stranaka. Međutim, to naravno nije bio slučaj i nismo svi imali isto emisiono vreme u izbornom bloku.Takođe, došlo je do još jedne neregularnosti, a to je da je RTS emitovala u izbornom bloku

Naravno, Regulatorno telo se ni tada nije oglasilo i nije izreklo meru upozorenja RTS-u.Srpska radikalna stranka je nakon izbora prešla cenzus, tako da taj argument danas na javnom servisu nema zbog toga što nismo parlamentarna stranka više ne važi. Bojkot, naravno, i dalje traje, ne prenose se naša saopštenja, ne prenose se informacije sa naših konferencija za novinare, sa naših skupova, niti bilo šta što imamo da poručimo građanima Srbije kao druga po veličini stranka u Srbiji. Regulator, naravno, ne reaguje na sve ove nepravilnosti.Kolege nepravilnosti.Kolege iz SNS su bile u pravu kada su pričale da je na Televiziji Vojvodine bila jako dugo postavljena celokupna antisrpska agentura, koja je veoma neobjektivno izveštavala o svemu što se dešava.

Samim tim, mi smatramo da su oni previše plaćeni za posao koji očigledno ne obavljaju adekvatno i smatramo da ovakvo telo treba rasformirati, a da prethodne članove REM-a, dakle u svim prethodnim sazivima, treba krivično goniti, ne samo zbog cenzure, već i zbog mnogih drugih propusta o kojima je juče bilo reči, a koji se tiču dodele frekvencija i manipulacije sa dodelama oglasnog prostora na stranim televizijama. Hvala vam.

Prema tome, nemojmo sada da budemo licemerni. Onda kažite – nemoj da idu političari tamo da bi dolazili do popularnosti.Ono što je najneverovatnije, mi ovde najveću kritiku na rijaliti programe imamo upravo od strane tih političara, a inače svi znate sve junake iz tih rijaliti programa, a ovamo imate kritiku na te programe. Na kraju krajeva, ako ste tako humani, onda otvorite vašu televiziju, pa sve te takve emisije koje bi vi puštali, vi to tako slobodno radite, ali nemojte da prigovarate privatnom vlasniku televizije koji na taj način zarađuje novac. To je biznis, ljudi. Rijaliti program je krenuo još negde 2005, 2006. godine i tada su vaši neki predsednici partija zarađivali veliki novac.S

Imamo velike prigovore na rad RTS-a, ali to je dokaz ipak neke demokratije. Ne mešamo se uopšte u uređivačku politiku njihovu. Smatramo da je ona izuzetno loša, ali nemamo pravo da se mešamo u to.Prema tome, ja smatram da svako od parlamentarnih predstavnika treba da bude na RTS-u i skandal je da ne bude na RTS-u. Naravno, u skladu sa procentualnom zastupljenošću u parlamentu. Prema tome, evo, zajedničkim nekako apelom ako možemo da uputimo prema njima – ljudi, zovite, dajte da bude više polemika. Mi nemamo ništa protiv, mislimo da je to

Dame i gospodo narodni poslanici, nisu problem rijaliti programi sami po sebi, nego ono što se ponekad tamo desi i što nisu u stanju da kontrolišu. Naravno da komercijalne televizije idu za svojim interesom, a njihov interes nije opšti društveni interes, nego privatnim. Ali, kad mi srpski radikali kažemo rijaliti programe, za nas je najgori rijaliti program koji se emituje pre podne na televiziji Kopernikus, valjda svaki dan, emisija kod Đuke molera. Nikad ništa nepristojnije nismo čuli u drugim rijaliti programima u odnosu na ono što se tamo čuje. Takvi napadi, takva obezvređivanja ljudi, takva podmetanja, čudo neviđeno. Mene jednom nagovoriše slučajno da to gledam i zaprepastih se. Zar to postoji u zemlji Srbiji? To ni u dosmanlijsko vreme nije postojalo tako.Moramo da nateramo RTS da bude javna televizija. Javna znači državna. Neka vam ovi sa zapada govore šta god hoće,

izvučemo utičnicu i rešava se brzo taj problem. Taj problem se lako rešava kad imate mnogo televizija.

molio da mi se vrati vreme.Prihvatam ja da sam i moler i da je to rijaliti, nije to problem. Problem je samo u tome što ja makar nisam licemeran, ja pričam sa narodom. Da li je to pristojno ili nepristojno, ocene gledaoci i okrenu kanal. To je privatna televizija koja ima pravo da emituje program kakav ona hoće.Problem je ovde licemerja, što neko napada rijaliti programe a onda ide da se druži sa Zmajem od Šipova i na taj način da dobija na popularnosti. To je problem. I kada neko ko sebe I kada neko ko sebe smatra vrhunskim intelektualcem se spušta na taj nivo da bi došao do nekog glasa, e, to je najveći problem.

Dragi prijatelji, moramo samo da izaberemo jednu stvar – hoćemo li da ugasimo RTS ili hoćemo da imamo RTS. Ako hoćemo da imamo RTS, postoje dva načina – ili da to građani finansiraju, ili da se finansira iz budžeta. Treća stvar ne postoji. A opet, ako je i iz budžeta, to finansiraju građani. Prema tome, izaberite. Ako hoćete da se ugasi RTS, kažite to javno, pa da ljudi znaju, a s druge strane, ako nećete, ona mora da ima neka sredstva, izvor finansiranja, a ovo su jedina dva načina, na moju žalost. I meni je nekada krivo što moram da platim tu pretplatu, ali, šta da radim, to moram da uradim. Hvala

Gospođo predsednice, u prethodnom slučaju replike mislim da je povređen član 104. Poslovnika Skupštine, koji jasno definiše kada ima pravo narodni poslanik na repliku. Znači, ako narodni poslanik u svom obraćanju direktno pominje ime, prezime ili funkciju, pogrešno protumači izlaganje ili se na uvredljiv način odnosi prema drugom narodnom poslaniku. Gospodin Đukanović se u prvom obraćanju nije uvredljivo odnosio ni prema kome i zaista ne znam po kom osnovu je data prethodnom poslaniku replika? elemenata za repliku, ali, da li je u pitanju neki prijateljski odnos između dve poslaničke grupe, Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke osnov za repliku, ja ne znam. Ostalim poslanicima se ne dozvoljava u takvim slučajevima replika, tako da mislim da zaista

a ja ih jako dobro sve poznajem, većinu, od 250 znam 230 i znam kad je dobro nešto za parlament.Znači,

I ja znam kad treba dozvoliti nekom da kaže nešto, a ne da imamo ovde posle nikad završenu priču. Ako me razumete. Malo je Malo je komplikovano – kaže Vjerica Radeta.Što se tiče prijateljstava i neprijateljstava između poslaničkih grupa, ja mislim da ovde nema neprijatelja, samo političkih neistomišljenika. I ako to imamo svi u glavi, onda će ovaj parlament lepo da radi. Jer, ovde niko nikog ne mrzi, nadam se. Takvu vrstu emocija treba da sklonimo i da se bavimo samo politikom. Znači, mi smo politički neistomišljenici. Svi ovde zajedno. Po grupama, naravno, a negde i u okviru grupa ima isto toga, to smo svedoci svaki dan da su neke grupe sve manje i manje.Vojislav Šešelj sada ima pravo na repliku. Ja ću sada svoje pravo iskoristiti samo radi davanja kratkog objašnjenja, da u javnosti ne bi bilo zabune.Ja nemam ništa protiv molera. Biti moler, to je časno, pošteno zanimanje, ako se profesionalno obavlja svoj posao i ako se suviše ne naplati onome kome činiš uslugu. Nije u tome problem. Neću ja da vređam Vladimira Đukanovića kada kažem „Đuka Moler“. Nije to zbog molerske profesije, nego što je Vladimir Đukanović uhvaćen kako iza ponoći kreči Narodnu lutriju Srbije, navodno kreči. Kad su ga uhvatili tamo da ulazi s nekima, onda je on sam dao izjavu za novine da su krečili. U tome je poenta. I ja sam mislio da to svi ovde shvataju. Kad, odjednom, okrenu mi to Đukanović kao da ja napadam molere. Ne. Svaka čast svim molerima koji časno obavljaju svoj posao. Ali, da se taj moleraj ne izvodi iza ponoći u Narodnoj lutriji Srbije, pogotovo kad znamo kakve su se grozne finansijske afere tamo dešavale, a još nisu raščišćene. Saša Radulović. **Saša Radulović** Hvala.Član 103. stav 3. Ovo je već drugi put. Malo pre ste to uradili sa predstavnikom Dveri, pre izlaganja gospodina Šešelja sa mnom. Znači, po stavu 3, povreda Poslovnika ide pre replike, a ne posle. Tako da, kad poslanik kaže da ima povreda Poslovnika, dužni ste da prvo tom poslaniku date reč. Hvala. **Maja Gojković** Hvala na tome što ste me opomenuli.Moram da dam Aleksandru Martinoviću povredu Poslovnika. Radulović mi je skrenuo pažnju i u pravu je. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107. Poslovnika Narodne skupštine. Gospodin Vladimir Đukanović nikoga po imenu nije pomenuo, pa ni Vojislava Šešelja, niti bilo kog poslanika SRS. Evo, dajte

i tako dalje, mislim da su to izrazi koji apsolutno nisu prikladni Narodnoj skupštini. Mene zanima gde je to Vojislav Šešelj uhvatio Vladimira Đukanovića da kreči, gde ga je to video, šta je to Vladimir Đukanović radio pred očima Vojislava Šešelja kad može tako javno pred svim građanima Srbije da kaže – Đuka moler.Dakle, moler.Dakle, Vladimir Đukanović je imao argumentovanu diskusiju o tački dnevnog reda i nije pomenuo nikoga. Mene je pomenula gospođica ili gospođa Aleksandra Belačić, nemam pojma iz kog razloga, verovatno joj to čini neko političko zadovoljstvo, Vladimir Đukanović je nazvan Đuka moler i tako dalje. Ako ćemo da usvojimo taj vokabular, pa da krenemo tim rečnikom da se služimo, nije sporno, možemo i mi tako da govorimo. Mislim da to onda ovu Skupštinu neće baš

govore argumentovano, da govore načelno, da principijelno iznosimo naše stavove vezane za problematiku REM-a i uopšte za problematiku medija u Srbiji, a nikoga nismo pomenuli pojedinačno i po imenu, niti smo iznosili bilo kakve detalje iz privatnog života, apsolutno, nijednog narodnog poslanika, niti jednog kandidata koji je predložen za Savet REM. **Maja Gojković**

spisak. **Vladimir Đukanović** Uvažena predsedavajuća, što se tiče tog nadimka, ja sam veoma ponosan na njega. Ja sam ga osmislio, iz razloga da bih zaštitio te neke ljude koji su bili to veče tamo, a upravo se sprečavao najgori kriminal koji se tamo odvijao. Da vam nešto kažem, jeste, ja sam Đuka moler, ja sam to osmislio sam sebi taj nadimak i nemam nikakav problem sa tim, a srce bi mi zaigralo da me tužilaštvo pozove. Jedva čekam da me pozovu, ako ikada hoće da rešavaju taj slučaj i ako, naravno, postoji ta mogućnost,

pravo na repliku, vas niko nije spomenuo. Ne može sad kad vam neko kaže ime, da vi kažete govorim ja. Ne može. Sve je o vama najlepše rekao, verujte

građani Srbije zaslužuju mnogo objektivniju, nezavisnu, visokoprofesionalnu i na principima novinarske etike kvalitetnije informisanje od medijske kuće. Zato smi mi ovde da preko članova Saveta REM omogućimo to našim građanima, a svakako članovi REM za to što oni rade dobijaju i nadoknadu koja iznosi dve prosečne neto zarade na nivou Republike. Verujem da je izveštaj Odbora za kulturu i informisanje najbolje to sagledao i da su tamo ljudi koji su od struke, tako da ćemo mi po njihovoj preporuci i glasati za te članove.Međutim, ja bih se ovde osvrnula i na pitanje informisanja, odnosno medijskih kuća na lokalnom nivou gde konkretno kod mene u opštini odakle ja dolazim, a to je Sokobanja, gde je do pre tri meseca izvršnu vlast vršila DS, uticali su na to kako će se sredstva raspoređivati iz budžeta za sufinansiranje projekata na konkursu na koji su se javile medijske kuće. Tako je lokalna medijska kuća koja je prošle godine 2015. dobila 3.600.000, pošto nije htela da podrži politiku DS, u ovoj godini, u ovoj godini, pošto je bila izborna godina, dobila je 50% manje iz budžeta, odnosno samo 1.800.000, dok je ostatak sredstava raspoređen,

svesno kršile ta pravila igre.Te komisije koje se biraju, a koje su takođe iz nezavisnih udruženja na nivou lokala, iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Udruženja novinara Srbije, Medijskog istraživačkog centra i drugih udruženja, oni koji najviše govore o tome da su ta udruženja nezavisna pokazalo se na primeru moje opštine da nisu nezavisna i da su obično izabrana po preporuci određenih stranaka.Da se ne bi ovo više dešavalo, mislim da je najbolje da postoje neke sankcije, i to najbolje novčane sankcije, jer se pokazalo kada nekome uzmete iz džepa da se on tek onda opameti, da se vode određeni određeni postupci protiv tih članova komisija jer su oni za to plaćeni i plaćeni su od para građana ove države.Nadam se da ćemo savesno danas glasati i da ćemo najbolje, ono što je u našoj moći, predložiti i izabrati članove REM. Zahvaljujem.

tema.Danas je ono o čemu mi treba da razgovaramo veoma jednostavno – kakvu televiziju gledaju naši građani, šta je to što oni mogu da vide na televizijskim programima i da li će ljudi o kojima treba da glasamo doprineti tome da naši građani gledaju kvalitetne televizijske programe. Nisu danas tema ni šta svako od nas misli koliko je minuta dobio u kojoj emisiji na RTS, ne priča se ni o umišljenim napadima na premijera i njegovu porodicu, ne priča se ni o izložbama, ne priča se ni o tome koliko koja televizija novca dobija iz budžeta, što inače možda nije put kojim bi SNS trebalo da ide bolje da o tome ne razgovaramo.Danas treba da razgovaramo o tome šta naši građani gledaju na televiziji, a ono što gledaju na televiziji, verujte, nije ni malo sjajno. Oni gledaju rijaliti programe, neću biti prva koja ih pominje i koja govori o tome šta se sve u tim programima vidi, oni gledaju emisije u kojima se dovodi žena koja trpi nasilje i njen muž koji je tuče pa da onda sučele malo stavove, da se vidi ko je tu u pravu, da li je ona zaslužila da dobije batine, da li nije dobila batine, oni gledaju kako se vlasnik jedne televizije godinama obračunava sa pojedincima, organizacijama, medijima i državama koje mu se na bilo koji način nađu na putu, njegovim biznis kombinacijama, gledaju specijalne emisije posvećene državnim udarima, gledaju kako tri televizije sa nacionalnom frekvencijom prenose rođendan stranke na vlasti i gledaju kako se REM svaki od tih puta proglašava nenadležnim, kako govori da ne može da reaguje ili da zakon nije prekršen.Jako je strašno ono što smo nekoliko puta čuli u ovoj raspravi, da vlasnik privatne televizije može da emituje na toj televiziji šta hoće. To nije tačno. Privatna televizija koristi nacionalnu frekvenciju koja je javno dobro. Taj vlasnik se prijavio na nekakav konkurs kada se prijavio da dobije nacionalnu frekvenciju i dobio je nacionalnu frekvenciju na korišćenje na osnovu nekakvih uslova koje je trebalo da ispunjava. Zato strašno zabrinjava kada REM u svom izveštaju kaže da ni jedna do pet komercijalnih televizija nije ispunila svoje obaveze predviđene Zakonom o elektronskim medijima i ne uradi ništa. Zato je jako strašno kada REM konstatuje da na „Hepi“ televiziji se emituje 58,42% rijalitija u ukupnom vremenu u kojem ta televizija emituje program i ne uradi ništa tim povodom.Zato ja mislim da niko ko je bio član REM ne treba da bude ponovo član REM jer su ti ljudi u prethodnom periodu pokazali da ne rade svoj posao dobro. Verujem da i vi to znate. Onda se postavlja pitanje zbog čega ste vi tako na sve načine tog Gorana Pekovića pokušavali po svaku cenu da ubacite u REM. Prvo ste preko nevladinih organizacija pokušavali da oborite glasanje, manipulisali kvorumom Odbora za kulturu, tražili autentična tumačenja, sada ga gurate kao predstavnika medijskih udruženja itd.Odgovor mislim leži u jednoj vesti koja je prošla dosta nezapaženo, a to je da su čak šest članova REM na jednoj sednici sa liste od 52 kandidata za Upravni odbor RTS i 22 kandidata za Upravni odbor RTV zaokružili identična imena.Tako da očigledno da taj REM ne radi baš one stvari koje treba da radi kako valja ali zato neke stvari radi baš kako treba i baš kako vi želite i zbog toga po svaku cenu neki moraju da budu u REM a to će se u danu za glasanje verujem i pokazati, odnosno vi ćete to pokazati.(Vladimir Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. **Vladimir Đukanović** Hvala uvaženi predsedavajući.Pa, evo ovako što se tiče emisija na televizijama ja mogu da se složim da su one manje-više jako loše. Ja priznajem čak i ne gledam televiziju, što je tragično, zaista ne gledam, ali, ako već govorimo o skandaloznim emisijama gde se neko suočava, pa jedna voditeljka koja je vaša vedeta danas, na Tviteru najaktivniji vaš agitator, vodila je na jednoj televiziji koju vi danas najviše pljujete baš na tom istom „Pinku“ jednu skandaloznu emisiju zvala se „Trenutak istine“ 2009 godine, gde smo svake gadosti mogli da čujemo.Pa nije tad ni REM koji je bio vaša partijska ispostava, niti vi nikada ništa niste rekli protiv takve jedne emisije. Pa je malo sad licemerno da nekom pričate o tome šta gledamo na televiziji, jer tada šta smo mogli da vidimo a i da čujemo, svi smo se zgražavali. Pa gde vam je bila tada ta etika i gde vam je tada bio vaš RRA i Gordane Suše i razni drugi? Nije bilo nigde, zato što su vam odgovarali i zato što su vam takve emisije odgovarale.Prema tome, nemojte vi da pričate o tome šta danas gledamo po televizijima, ja se slažem da REM mora mnogo bolje da radi, čak da se neki kodeksi daleko više poštuju pošto se očigledno danas ne poštuju, ali je licemerno da to od vas slušamo, posebno od voditeljki koje su vodile takve emisije. Hvala **Marko Đurišić** Poštovani predsedavajući, prethodni govornik je dobio po vašoj odluci pravo na repliku, iako ako pročitamo član 104. nije bilo apsolutno nikakvog osnova za davanje replike.Naime, stav 2, to je možda najbliže, govori da ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj političkoj grupi.U izlaganju na koje je bilo osnov za repliku ni jednom jedinom reči nije spomenuta stranka koju danas u Skupštini predstavlja gospodin Đukanović. I ovde se primenjuju stalno dvostruki aršini.Znači, kada neko iz SNS želi da dobije repliku, digne ruku dobije bez problema. Sa te strane kada stignu najveće uvrede na spominjanje stranaka tzv. „bivšeg režima“ , lakonski predsedavajući daje odgovor – nemate pravo na repliku, to je moja odluka.Ja vas pozivam da imate isti aršin prema svima. Ako neko smatra i želi da dobije repliku, onda svakome dajte to pravo, a ne samo članovima vaše stranke. Hvala vam. Gospodine, možda biste i bili u pravu, ali recite mi molim vas kada ja to vama nisam dao pravo na repliku čak i kada je spominjan bivši režim?(Marko od nas ima svoj prag tolerancije, pravo na repliku je diskreciono pravo koje pripada predsedavajućem. Neke kolege imaju strožiji kriterijum, ja smatram da imam blaži i smatram da nisam povredio tome, gospođice Jerkov nemate pravo na repliku, a pošto niste ovlašćen predstavnik predlagača ali vaša poslanička grupa ima ukoliko želi da iskoristi to pravo. Izvolite.

koji imaju ozbiljne karijere i mislim da to treba poštovati, pokazao na koji način se odnosi prema ljudima iz tog profesionalnog života sa još jednom velikom primedbom.Promenite primedbom.Promenite način predsedavanja i da još jednom pokažemo kada se moj kolega Balša Božović javio za repliku nije dobio, iako je DS pomenuta i to na najuvredljiviji način,

dokazali da ovu sednicu vodim u skladu sa Poslovnikom i da se prema svim poslanicima ponašam jednako.Ni

Ali, on nije ovlašćeni predstavnik ovog ili onog novinara, pa da dobija pravo na repliku, zato što je neko pomenuo ime jedne novinarke koja je vodila jedan rijaliti program. Dakle, to ne mogu da razumem.S druge strane, ako neko trpi salvu uvreda, trpi poslanička grupa SNS. Malo, malo pa neki od narodnih poslanika iz različitih poslaničkih grupa

Jeste li čuli, na kraju krajeva, jednu ružnu reč o bilo kom kandidatu koji je predložen. Predloženi su ljudi od strane institucija koje su ovlašćene za predlaganje. Za koga ćemo mi glasati, odnosno nećemo glasati to je naše pravo, ali to je i vaše pravo.To je pravo svakog narodnog poslanika da glasa ili da ne glasa za nekog od predloženih kandidata,

na čijoj su političkoj opciji da bi građani znali da cene istinitost njihovog istraživačkog novinarstva.(Balša Božović, s Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.Dakle, pričamo o izboru članova REM-a, pričamo o nezavisnim medijima, a vi kao predsedavajući sada tražite da se novinari politički opredele da bi znali kako prema kome da se ophodimo. To ugrožava dostojanstvo ovog doma koji odlučuje o jednom regulatornom telu koje treba da obezbedi slobodu medijsku i građanima program kakav zaslužuju.Upravo ste sada uradili, ne prekršili Poslovnik, nego ste očigledno došli u problem sa etikom vas kao predsedavajućeg kada ste pomenuli da profesionalni novinari koji rade na javnom servisu moraju politički da se opredele da bi znali kako prema njima da se ophodimo, da li da im verujemo ili ne.E, o takvoj Srbiji mi danas pričamo i takvu Srbiju mi želimo da promenimo. Siguran sam da i vi sami znate da ste prekršili Poslovnik. Zahvaljujem.

Ja dobro znam šta sam rekao. Proverite u stenogramu. Ja govorim ono što mislim, a šta vi čujete, to je druga priča, i nema veze sa onim što sam i mislio i govorio. I upravo ste demantovali sebe u svemu onome što ste do sada radili, a ja sam upravo dao podršku nezavisnosti novinara, ako niste primetili. Imaju pravo na svoj politički stav i svoje političko mišljenje.Po 106.Dakle, ukoliko zaista to niste mislili, ja vam se izvinjavam. Ali, samo je situacija do te mere ozbiljna i do te mere osetljiva da svaki ispad može da se pogrešno protumači. Ja se izvinjavam ukoliko zaista to niste mislili, i ja vas ne poznajem kao takvog. Ali je činjenica da je rečeno, pa sam iz tog razloga i reagovao.Često se dogodi i meni da kažem nešto što ne mislim, ali, evo, ja sam tu da budem maksimalno korektan prema vama kao predsedavajućem. Još jednom vam kažem – izvinjavam se ukoliko to niste mislili, nema apsolutno nikakvih problema.Novinari problema.Novinari su slobodni i naravno da mogu u skladu sa svojom profesijom rade ono što im je posao, profesionalno. Apsolutno niko od njih ne mora da se izjašnjava politički da bi radio profesionalno posao. To je sloboda u Srbiji i to je demokratija za koju se svi borimo. Ja znam da se borimo i vi

Član 108, gospodine Arsiću.Ja sada moram da uzmem vas u zaštitu zato što ste kao potpredsednik Narodne skupštine napadnuti bez ikakvog razloga. Vi ste rekli da je pravo svakog novinara da bude politički opredeljen. Ja se sa tim potpuno slažem. To je pravo svakog građanina Republike Srbije.Uopšte Srbije.Uopšte ne znam šta je problem da potpredsednik Narodne skupštine izjavi da svaki novinar u Srbiji, svaki poslenik u nekom mediju, ima pravo da bude politički opredeljen. Na kraju krajeva, oni su već politički opredeljeni, čak i da to gospodin Arsić nije rekao, i to je njihovo pravo. Ali, mi ovde ne biramo novinare, mi ovde biramo članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Dakle, za elektronske medije, ne za pisane medije, nego za elektronske medije.Tako da, gospodine Arsiću, evo, dozvolite mi da zaštitim instituciju potpredsednika Narodne skupštine, a samim tim i Narodnu skupštinu od napada koji su potpuno bezrazložni, jer to što ste vi rekli je apsolutno tačno. Novinari imaju pravo da budu politički opredeljeni. Svuda u svetu su politički opredeljeni. Politički su opredeljeni i u Srbiji, ali to što novinari imaju pravo da budu politički opredeljeni nije napad na novinare. To je afirmacija njihove političke slobode. Na kraju krajeva, ovo nije tačka dnevnog reda. Mi ne biramo novinare, mi ne biramo članove nekog novinarskog udruženja ili organa nekog novinarskog udruženja, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine itd. Mi biramo članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. na repliku Vladimir Đukanović i ja vas molim da završavamo sa replikama. **Vladimir Đukanović** Ja bih samo zamolio da se meni ne stavlja u usta nešto što nisam rekao, to zaista nema nikakvog smisla.Prvo, ja o dotičnoj novinarki mislim da je ona veliki profesionalac. Čak i tu emisiju što je nekada radila, radila je krajnje profesionalno ono što se od nje zahtevalo. Ja ovde govorim o njihovom licemerju, zato što tada te emisije im nisu smetale, niti nijedan rijaliti program. Zašto? Zato što su im neki predsednici partije kasnije itekako zarađivali novac od reklama na tim rijaliti programima. To im je tad bilo jako dobro.Danas odjednom povika na programe. Pri tom, ta voditeljka je tada radila na televiziji koju danas najviše napadaju. E, to je licemerje. Inače, sama voditeljka, mislim da je ona, bez obzira što se politički ne slažem sa njom ništa, ali mislim da je ona veliki profesionalac. Čak neke njene emisije danas rado gledam i nema tu problema što se toga tiče. Samo, nemojte da mi stavljate u usta nešto što nisam rekao. Prosto, ovde govorim samo o vašem licemerju, što danas vidite nešto što u vaše vreme niste želeli da vidite. Hvala.

moj, da kažemo, govor razlikovaće se od svih dosadašnjih. Neću se baviti ni petparačkim pričama, ni ko je kupio, ni ko je platio koliko koji medij.Mediji medij.Mediji imaju ogromnu moć. Formiraju mišljenje svakog građanina, a tako i javno mnjenje cele države. Na osnovu toga i regulaciono telo ima ogromnu odgovornost da poštuje zakonsku regulativu, svaku stavku zakonske regulative i da ne čeka na apele građana na greške i prekršaje koje pojedini medijski servisi prave, već da pomno prate šta se dešava na našim tv ekranima i šta je dostupno i deci i omladini, a i svim drugim građanima.Pre svega, osvrnuću se na jednu opštu pomamu, a tiče se apsolutno mog domena delatnosti. To je zdravstvo. Imamo u opštoj javnosti pomamu nekih reklamnih sadržaja za dijetetske proizvode. Želim ovom prilikom da buduće članove REM-a zamolim da obrate pažnju i na tu sferu. Po zakonu u opštoj javnosti se ne smeju reklamirati sledeći lekovi: oni koji se izdaju na recept, većina se izdaje na recept, na teret zdravstvenog osiguranja za tuberkulozu, bolesti koje se prenose polnim putem, infektivne bolesti, hroničnu nesanicu, dijabetes i druge metaboličke poremećaje.Sami ste svesni koliko takvih reklamnih sadržaja ima i koliko su primamljivi. Takođe, zabranjeno je oglašavanje leka bez dozvole, a to su lekovi kojima je istekla dozvola ili nije upisano u registar. Lekovi koji dovode u zabludu, odnosno navode na zaključak da su bezopasni i efikasnost leka osigurava njegovim prirodnim poreklom, odnosno kojim se opisuje bolest i uspesi lečenja tako da navode na samoizlečenje, kao i leka, odnosno medicinskog sredstva na neodgovarajući i senzacionalistički način o njihovim uspesima u lečenju i prikazivanjem slika.Tim se navodi na zaključak da lek spada u hranu, kozmetiku ili druge predmete opšte upotrebe. Radi podsticanja na propisivanje i izdavanje, odnosno odnosno prodaju leka, davanja i obećavanjem finansijskih, materijalnih i drugih koristi, to je član 5. Pravilnika.Ono što mogu da vam kažem kada je zdravstvo u pitanju, a zabranjeno je, to je da obradom člana 61. Zakona o oglašavanju „Službeni glasnik Republike Srbije“ 79/2005 79/2005 godinu propisano da je oglašavanje imena, poslovnog imena, naziva, sedišta i osnivača zdravstvene ustanove, odnosno drugog oblika zdravstvene službe i radnog vremena vrši u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pa imamo koji članovi, poslednji iz 2014. godine, i koji u članu 71. kaže da je zabranjeno oglašavanje, odnosno reklamiranje zdravstvenih usluga,

alternativne, homeopatske i druge komplementarne medicine koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi.Možda vam je čudno zašto ovo kažem, ali na ovaj način vi ste dozvolili da se pojedine zdravstvene ustanove neprimereno reklamiraju. Mogu one da se reklamiraju, ali i zna se kako, na koji način. Vi ste doveli u nepravedan položaj državnu zdravstvenu ustanovu koja se finansira iz budžeta lokalne samouprave i koja nema sredstava da jednostavno predstavi svoj rad na adekvatan način i da uspešno parira privatnom sektoru.Ono što želim da kažem još odnosi se na tzv. rijaliti programe, pa njih smo dobili i uvezli posle petooktobarske revolucije, kao tekovinu slobode medija. Nije problema rijaliti šou. Problem je u koje vreme se on emituje. Problem je da li je dostupan maloletnim licima i kakve će posledice ostaviti na njihovo mentalno zdravlje. To je ono što je problem i dok Vlada Republike Srbije se bori za svako radno mesto, za novu investiciju, mi ovde raspravljamo o nečemu što uopšte nije bitno u ovom trenutku. Ako zaposlimo Srbiju, ako zaposlimo naše građane, pa ko će u pet sati ujutru gledati rijaliti program ili, ne znam, od 12 do 15 časova popodne, nego će biti na svom radnom mestu. Prema tome, trebamo nastupati tako selektivno i jednostavno našoj deci omogućiti kvalitetne programe i vršiti kao roditelji kontrolu šta to oni gledaju.Ono na šta želim još da se vratim, a to je jedna zloupotreba o kojoj se govorilo juče. Ko je dao pravo nekom da da podatke porodilja, koje su se porodile ovih dana, da im na kućnu adresu stiže propagandni materijal za adaptirana mleka? Nisu oni prekršili ništa, oni su napisali u propagandnom materijalu da je promocija dojenja broj 1, ali to je zloupotreba ličnih podataka. Imali smo izjave predsednice udruženja da niko od tih majki nije potpisao saglasnost. To je veoma opasno. Opasno je kada reklamiramo dijetetske suplemente lekari o tome nisu obavešteni da li ih pacijent koristi i mogu da imaju ozbiljne posledice po zdravlje i ne treba da nas čudi zašto nam mladi od 15, 16, 18, 20 godina doživljavaju naprasne srčane smrti. Upravo zbog zloupotrebe dijetetskih proizvoda koji se nenormalno reklamiraju i daje im se veliki prostor u medijima.To je ono na šta trebamo da obratimo pažnju i da sugerišemo budući izabranim članovima REM-a kako da posebnu pažnju obrate na zdravlje i na mentalno zdravlje naše nacije, kako bismo mogli da postanemo ozbiljna država koja će se baviti ozbiljnim stvarima, a pre svega zapošljavanjem, investicijama, a onda će i ovi problemi polako nestajati. Hvala najlepše. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Branislav Mihajlović. Dame i gospodo narodni poslanici, dosadašnja izlaganja o poslovanju REM-a su se odnosila na ocenu šta je to telo radilo, šta nije radilo, šta bi trebalo da radi, a šta ne bi trebalo da radi. Ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na finansijske efekte poslovanja REM-a sa posebnim osvrtom na troškovnu stranu, odnosno na rashode.Prema Izveštaju o realizaciji finansijskog plana REM-a, on je tokom 2015. godine ostvario ukupne rashode od 280 miliona dinara, odnosno 2,3 miliona evra. Građani Srbije treba da znaju da ih je poslovanje REM-a prošle godine toliko koštalo. U strukturi tako ostvarenih rashoda, zarade i naknade zaposlenima se kreću na nivou 177 miliona dinara, odnosno 1,47 miliona evra, miliona evra, dok iste zarade iznose 162 miliona dinara, odnosno 1,35 miliona evra.Prema pomenutom izveštaju, prošle godine je u REM-u bilo zaposleno 85 radnika. po zaposlenom je iznosila 165 hiljada dinara, odnosno 1.367 evra, a neto zarada 92.500 dinara, odnosno 766 evra.

evra.Prema članu 5. Zakona o elektronskim medijima, REM vrši javna ovlašćenja u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga, unapređenja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija i, ovo je naročito važno, doprinos očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija. Pitam – da li je REM to radio? To je trebao da radi, i to je glavno pitanje koje je osnova današnje diskusije.Umesto da REM svoju delatnost usmeri na realizaciju unapred pomenutih ovlašćenja, svakodnevno se suočavamo sa urušavanjem kvaliteta sistema javnog informisanja. Medijski prostor Srbije je postao strogo kontrolisan od strane izvršne vlasti. Došlo je do naglog pada kvaliteta i upliva svih vrsta neprikladnih sadržaja. Na to sve glasnije ukazuju izveštaji ovlašćenih institucija, kako u zemlji, tako i u inostranstvo.Zbog svega toga, građanima Srbije želim da ukažem na veliki raskorak između utroška sredstava REM-a i njegovog učinka. Predlažem da se preispitaju rezultati njegovog rada, kao i rada svih ostalih agencija, kancelarija, uprava, fondova i sličnih korisnika budžeta, a sa ciljem da se smanji nepotrebno i nekontrolisano razbacivanje budžetskih sredstava, a ujedno da se podigne nivo i kvalitet njihovih delatnosti u skladu sa zakonskim ovlašćenima koja su im data. Hvala.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, u ovom drugom danu naše rasprave o izboru članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, moram da upitam vladajuću većinu, pre svega, gospodina Martinovića i poslanike SNS, kako to da vam nije palo na pamet da se zapitate da u Srbiji već 16 godina nema izveštaja nadzornog odbora i da ste prvu sednicu u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije trebali da otpočnete sa tom tačkom dnevnog reda. Pitam vas, jer trenutno nije gospođa Gojković, kao predsednik Skupštine, ovde. To je zaista skandalozno, jer ovde pred sobom imam izveštaj REM-a iz 2015. godine. Članove Saveta REM-a na upražnjena mesta birate posle godinu dana, a najosnovniju stvar nismo raspravili o tome kako je sproveden izborni proces za vanredne parlamentarne izbore i za lokalne izbore u Srbiji.Ako očekujete od REM-a da će u svom izveštaju bilo koji mediji, na bilo koji način, čak i deklarativno, da sankcionišu za nepoštovanje procedure, onda ste se prevarili. Najpre, zbog činjenice da tamo sede ljudi koji uopšte se ne bave na pravi način onim što je njihovo zakonsko pravo, a sa druge strane besmisao postojanja jednog takvog tela, od početka, dakle od osnivanja RRA, pa do današnjeg dana, ogleda se u tome ko njima rukovodi i ko su članovi Saveta, pa čak i oni predloženi kandidati, jer zna se unapred, kao što reče koleginica Belačić, ko će biti izabran, i to je vaša slobodna volja.Hajde da dođemo na ono što je osnovna uloga ovog tela, a kada već nemamo nadzorni odbor Skupštine, da nezavisno, profesionalno i na pravi način obezbeđuje i predstavlja pravila koja se tiču praćenja rada elektronskih medija u Srbiji. Drugi ključni element za izbor ovih članova koji se predlažu je taj da oni u procesu njihovog kandidovanja budu potpuno nezavisni kao eksperti iz određene struke i da uslov za njihov izbor bude taj da su se dokazali u profesionalnom smislu, kao ljudi koji se u svaki svaki segment razumeju u rad medija.Zaista mi je opet žao što tu nije gospođa Gojković, koja je predsedavala Odborom za informisanje, gde su ovi potencijalni kandidati dolazili na tzv. brifing. Bio je ovaj Đorđe Vozarević, kao i svi ostali kandidati. Da ne bude zabune, on nije u bliskim kontaktima i odnosima sa Goranom Karadžićem, koji vedri i oblači u REM-u, koji određuje na koji način će

odnosno regulator raspisuje javni konkurs za imenovanje članova upravnog odbora, šest meseci pre isteka mandata članova Upravnog odbora RTS.Dolazimo do toga kako gospodin Karadžić koristi svoju moć i svoj uticaj, politički uticaj, znači ni u jednom smislu reči on nije nezavisni, niti kandidat bio, niti je sada na mestu predsednika, niti je bilo ko od ovih koje on forsira i gura, a pre svega Vozarević, koji je njegov kum i koji je na pitanje gospođe Gojković na sednici nadležnog skupštinskog odbora, kada su predstavljali taj svoj profesionalni angažman, budući i prošli, kako se oni preporučuju, na njeno direktno pitanje koje zakone će da koristi u svom radu, on je rekao - tamo neke zakone. Šta ćete da radite kao član Saveta REM-a? Gospodin Vozarević je rekao – pa, eto, radiću sve što treba da se radi. Znači, on nije pročitao zakon, ali zato vrlo dobro zna da preko udruženja koje zajedno on i gospodin Karadžić, između ostalih, samostalno udruženje nekih preduzetnika, lobiraju na način koji je samo njima poznat, kako će da postavljaju članove upravnog odbora u javnom servisu.Taj tzv. javni servis su takođe pominjali poslanici SRS je, i te kako otet od naroda. Od naroda se otima novac za pretplatu, sada do duše, u tom nekom umanjenom iznosu, a mi imamo situaciju da nekoliko stotina hiljada građana Srbije ne želi uopšte da, ljudi su se na razne načine, putem raznih foruma, peticija, inicijativa, apela koje su upućivali „Elektroprivredi Srbije“ izjašnjavali da ne žele da prate taj program.S druge strane imamo situaciju u kojoj ljudi koji su tzv. vikendaši, ljudi koji nemaju mesto prebivališta u tim objektima, gde im je vezano električno brojilo takođe moraju da plaćaju za žuti RTS i za Vujoševićev uređivački program koji je sve samo nije objektivan i koji ne predstavlja pravu sliku naroda.U prilog tome ide pomenuta retrospektiva događaja praćenja kampanje, nepozivanje najveće opozicione stranke, a to je SRS u emisiju, nepozivanje učesnika iz redova najveće opozicione stranke u emisije gde se novinari, poput ove koja se najavljuje za sutra uveče, jel tako gospođo Radeta? Svi su se izređali u toj emisiji, evo sutra se emituje emituje u 21.00 čas, da je ne reklamiram, ali nema srpskih radikala na teme koje su ključne za državu, a to je pitanje opstanka KiM.Sada se postavlja pitanje za vas koji ste zaštitnici valjda državnih i nacionalnih interesa, pošto je promenjen zakon 2014. godine, a vi ste i tada bili na vlasti, kada nije bilo srpskih radikala, i da ne zaboravim, mi smo glasali protiv ustanovljavanja RRA i protiv REM-a i izmene zakona i donošenje takvog Zakona o elektronskim medijima, nema odredbe po kojoj deveti član saveta biran od kandidata koji žive i rade na KiM.Da li vi mislite da je Gordanu Sušu, kojoj je prestao mandat i za koju znate kao novinar, kakva opredeljenja i stavove ima, ili Karadžića, ili bilo kog drugog, briga u kojim uslovima i na koji način rade novinari na KiM, jedinog medija koji može da dođe do istine o progonu i stradanju naših sunarodnika, to je recimo televizija „Most“? Čuli ste izjavu urednika te televizije, gospođe Ljiljane, zaboravila sam u ovom trenutku njeno prezime, na koji način njihovi reporteri, sa kojim rizikom po sopstveni život odlaze da snime situaciju novog pokušaja egzodusa otimanja „Trepče“, protesta naši sunarodnika, što se otima ono što je naše od države Srbije, posle vašeg potpisivanja Briselskog sporazuma? Naravno, nikada nije bilo reakcije ovih ljudi iz ovog regulatornog tela.Mi bismo ovde u Skupštini Srbije, ako želite time ozbiljno da se bavite, ali ne, ovo je sve samo farsa i samo privid neke demokratije, da pokrenemo ozbiljnu priču o strukturi i vlasništvu medija, ne ulazim, naravno, u ove koji su privatni, nego u one koji se nalaze pod prividnom upravom drže, oni to stvarno nisu, kao što je pomenuti RTS.I da mi imamo normalnu situaciju i da je Narodna skupština Republike Srbije i da je Vlada, pre svega, kao osnivač tog javnog servisa preuzela, tu u skladu sa demokratskim načelima i principima, kao što je to slučaj u mnogim drugim državama, kontrolnu ulogu nad Televizijom Srbije, onda, kako ga neki nazivaju – žuti Bujke, direktor Televizije Srbije sa tolikom platom i sa kadriranim novinarima koje plaća po 200-300 hiljada dinara, a koji ne čini ništa za dobro javnog servisa, ne bi mogao da radi da radi to što radi.Druga stvar i to je poslednji segment na koji hoću da se osvrnem u ovoj raspravi je uloga REM-a u izbornoj kampanji. Koliko su bili sposobni gospoda iz vladajuće koalicije, govori činjenica da su se oni tek tek 10 dana pred završetak izborne tišine snašli i pozvali navrat-nanos, jer su mi to lično rekli vlasnici privatnih medija u Srbiji, mnogi od njih, da dođu na neki skup u Dom sindikata gde će da im se predoči po uputstvu Karadžića kome je već istekao mandat, uputstvo je iz juna prošle ili pretprošle godine, na koji način treba da prate medijsku kampanju u Srbiju. Vi mislite da je državna televizija Srbije to poštovala? I po statistici i po programu koji je emitovan, naravno nije. Kako se niste zapitali, niste se pobunili, jer to vama ne smeta, valjda računate imamo toliko privatnih televizija gde možemo da se pojavimo, u lokalnim samoupravama gde su naši na vlasti, pa baš nas briga, da se predstavljanje stranaka za izbor u Srbiji, to će verovatno biti slučaj sa predsedničkim kandidatima, dokle god je Bujošević tamo, vrši na Drugom programu i to u nekim terminima koji su apsolutno, rekli bi ljudi iz marketinga nekomercijalni, znači termini koji ne gledaju građani. Sama činjenica da subotom uveče, recimo, predstavljanje stranke koja žrebom to izvuče od 9,00 sati uveče, gleda tek u tom nacionalnom šeru, jedva 3% il 4% ukupne gledanosti građana u Srbiji?Zar nije valjda osnovni prioritet da ako je to javnih servis, da se predstavljanje stranaka, sada i kandidata na izborima vrši? Međutim kako stvari stoje, Bujošević koji je pod zaštitom i te kako, američkog ambasadora i svih onih ne žele dobro Srbiji, ako uskoro i ako uspete da ga se otresete i otarasite, biće po informacijama kojima raspolažem, zamenjen upravo ovim

slažem, ima mnogo problema, kada je u pitanju… slažem se jedino sa tezom da je REM taj koji vam obezbeđuje pobedu na izborima. Pobedu na izborima obezbeđuje narod i nema tog REM-a na svetu koji može da vam obezbedi izbornu pobedu.

istupa protiv Aleksandra Vučića od 2014. godine do leta 2016. godine, pa uprkos toga SNS je ubedljivo pobedila na izborima. Narod prepozna šta je realna politika, šta je politika koja može da da rezultat, a šta je politika koja se promoviše radi promovisanja jedne političke stranke reda radi.Dakle, možete vi da stavite u Savet REM-a genijalce, možete da za direktora RTS dovedete najboljeg novinara u Srbiji i da ste stalno na RTS-u i da se ne skidate sa RTS-a 24 sata, ako vas narod neće to vam ne može obezbediti pobedu na izborima.Vi ovde imate jedan problem, svi vi koji sada kritikujete SNS za stanje u medijima. Nisu vama krivi mediji što niste na vlasti, vi ste krivi, jer, bili ste na vlasti pa ste loše vladali.

Ja samo povodom ovoga što je rekao gospodin Martinović,

Jedna od mogućih klasifikacija je na političke partije koje se prilagođavaju javnom mnenju trenutnom da bi došle na vlast

informišu, vaspitaju javno mnenje, odnosno građane jedne države da bi im približili svoje ideje i da bi se tako stvorili uslovi da te stranke dođu na vlast.Znači, vlast.Znači, postoje stranke kojima su važniji principi, ideologija, koje su u tom smislu požrtvovane. Spremni su njihovi članovi i njihovi funkcioneri da se žrtvuju za te principe, da i život žrtvuju ako treba, a postoje stranke koje stalno vagaju šta misli javno mnenje, stalno nešto istražuju i prema tome se prilagođavaju.To je lakši način da se dođe na vlast, ali mnogo rizičniji, videćete i sami, uverile su se i dosmanlije. To su radili i socijalisti '90. godina. Prilagođavali su se momentalnom javnom mnenju koje je bilo dosta podmazivano i od strane instrumentalizovanih medija,

ali se naših ideja nećemo odreći. Za nas su ideje i ideologija važniji od vlasti, od ličnih interesa, od materijalnog bogatstva i svega ostalog.

SNS. Pa kažite mi jel bilo popularno, jel bilo dodvoravanje javnom mnenju i narodu reći – ljudi, moramo da limitiramo zapošljavanje u javni sektor, ljudi, moramo da smanjimo jedan deo penzija, inače će nam država otići u bankrot, moramo da stegnemo kaiš ne bi li naša deca živela bolje.Evo i sad, na ovoj temi oko Kosova i Metohije. Pa možemo i mi, niste vi veći Srbi od nas. Možemo i mi sada da udaramo u talambase i da kažemo – juriš, svi na Kosovo, branimo svetu srpsku zemlju, itd, ali da neko drugi ide na Kosovo, a mi da sedimo u Beogradu i da kažemo da smo veliki Srbi.Ne, vodimo racionalnu, razumnu, mudru politiku, zato što hoćemo da sačuvamo žive srpske glave. Zato što hoćemo da sačuvamo srpsku ekonomiju od propasti.Pa veća bi nam bila popularnost. Ta popularnost o kojoj vi govorite. Ja sam razumeo šta ste vi hteli da kažete. Ta popularnost se vrlo brzo stiče, ali vrlo brzo se i gubi, ali politika koju mi promovišemo je politika koja daje rezultate dugoročno.U tom momentu kada je smanjen jedan deo jedan deo penzija, kad su ograničene plate, kad smo ograničili zapošljavanje u javni sektor, najveći deo naroda je to dočekao na nož, ali su ljudi vrlo brzo shvatili da je to jedini način da konsolidujemo u fiskalnom smislu državu i da krenemo putem ekonomskog oporavka. Dakle, nemojte nama da prebacujete da se mi dodvoravamo javnom mnenju.Kad bismo činili to o čemu vi govorite, pa mi bi na izborima osvojili ne 50 nego 80% glasova, ali pitanje je šta bi bilo sa državom Srbijom, i nije stvar u tome da li ćemo mi, gospodine Šešelj, jednog dana otići sa vlasti ili ne, u prirodi je svakog demokratskog sistema da stranka koja je na vlasti, jednog dana to ne bude,

danas na dnevnom redu biramo članove Saveta REM-a, ljude koji svojim kvalifikacijama, znanjem, iskustvom i integritetom treba da daju doprinos u pogledu unapređenja medijskog sadržaja u Srbiji.Pred buduće članove, a sada kandidate Saveta kao jedan od osnovnih ciljeva treba da stoji i cilj REM-a, a to je doprinos očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija.Poštovana gospodo, da li sloboda mišljenja podrazumeva objavljivanje laži i degradiranje i kaljanje naših investitora i projekata poput „Jure“, „Mitrosa“, „Beograda na vodi“? Da li to spinovanje i stvaranje medijskih pritisaka na potencijalne investitore određeni spin majstori pokušavaju da oteraju potencijalne investitore i da uruše ugled Vlade RS? Ne Ne polazi im to baš za rukom.Ti spin majstori su zaista dobro plaćeni. To nemojte nikada zaboraviti. Oni za iznošenje svojih laži, neistina u javnosti dobijaju debele nagrade.Oni su postali marketinški stručnjaci, savetnici, konsultanti, vlasnici marketinških agencija, jednom rečju vladari srpskih medija i stvaraoci lažne slike o Srbiji u javnosti.Navešću vam još primera kršenja i zloupotrebe te slobode medija o kojoj pričaju. Nakon zvaničnog saopštenja policijske uprave u Kraljevu da će se u naselju Žiča obavljati planirano gađanje na prostoru koji je za to određen, na vojnom strelištu, na jednom portalu pojavio se uznemirujući naslov

bih vam navoditi još bezbroj takvih primera, stotine, spinovanja i plasiranja laži, ali pitam vas da li je nekada neko odgovarao za to? Da li je neko odgovarao za plasiranje laži o leševima koji plivaju u Obrenovcu za vreme vanredne situacije u državi, kada su pojedini mediji svojim lažima stvarali paniku među ljudima? Naravno da nije. U Srbiji ne samo da postoji sloboda mišljenja, već se ta sloboda ozbiljno zloupotrebljava, na takav način da se može govoriti bez ikakvih sankcija, odgovornosti i posledica. U Srbiji svako može da piše šta god mu je volja, bez obzira koliko te laži koje iznosi i uvrede mogu da naruše ugled, ne samo Srbije i ne samo takvog takvog javnog mnjenja.Nadam se, poštovani poslanici, da će izabrani članovi Saveta ubuduće mnogo više pažnje obraćati na poštovanje zaista zaštite slobode medija, da će sankcionisati zloupotrebu i neodgovorno korišćenje toga. U danu za glasanje ja ću svoj glas dati samo takvim kandidatima, koji će nas ubuduće zaštititi od neodgovornih i bezočnih

iz prostog razloga što se kreira atmosfera u kojoj REM uporno dozvoljava da glavni i odgovorni urednik svih medija u Srbiji bude samo jedan čovek. To je ono o čemu smo danas u nekoliko navrata imali prilike da diskutujemo kada predstavnici režima kažu – privatni mediji sa nacionalnom frekvencijom, što predstavlja javno dobro, mogu da rade šta hoće. Ne mogu privatni mediji u Srbiji da rade šta hoće, o tome i jeste suština i o tome jeste reč.Ne mogu privatni mediji preko glavnog i odgovornog urednika svih medija u Srbiji, kada su u finansijskim problemima, da dobiju političke kredite za svoj rad. To mogu samo oni odabrani, privatne televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, koje je javno dobro. To javno dobro pripada građanima Srbije, ne pripada jednoj političkoj partiji, ne pripada jednom političkom opredeljenju ili viziji. Godišnji izveštaji Evropske komisije, izveštaji OEBS-a, Saveta Evrope, govore da u Srbiji ne postoji medijska sloboda. To su izveštaji. To govori ta Evropa za koju se vi deklarativno zalažete. Šta to znači? To znači da je kreirana atmosfera da u medijima ne postoji nijedan jedini stubac u medijima nacionalne frekvencije, nijedan jedini sekund ni minut kada možemo da raspravljamo šta je to što je potpisano u Briselu kada je u pitanju Kosovo, da li je dogovoreno da Trepča pripada kosovskoj vladi. Mediji u Srbiji o tome ćute. O tome je, dakle, tišina danas u Srbiji.Kakav danas program gledaju građani Srbije? Šta očekuju od medija sa nacionalnom frekvencijom? Da li preovlađuje kultura ili kič i šund? Da li preovlađuju programi obrazovnog karaktera ili preovlađuje mržnja, nasilje, blaćenje, šovinizam, prostakluk? Mislim da građani Srbije to najbolje znaju. Kakav sistem vrednosti danas nudi tv program, odnosno televizija sa nacionalnom frekvencijom? Da li danas oni koji su korisnici nacionalne frekvencije podstiču debatu, podstiču različitost mišljenja ili samo promovišu isključivo jednoumlje? Često se dešava da kada je u pitanju privatna televizija, koja ima sva prava, a nikakve obaveze u ovoj zemlji, koja je naklonjena režimu, da seje mržnju, da seje strah i paniku među građanima Srbije. Često puta tu možemo da čujemo da postoji neko vanredno stanje o kojem nije čuo ni premijer Srbije i da niko pri tom ne odgovara, da REM ono što mu je zadatak ne ispunjava, ne opomene, ne kazni. U takvoj zemlji ne možemo da računamo na slobode koje zahtevaju pre svega građani Srbije.Mislim da je posebno pitanje svega onoga što se tiče prekograničnih kanala i onog šverca, o kojem je govorio kolega iz suprotnog tabora. Desetine miliona evra ostaju nenaplaćene. Ja sam pitao ministra Vujovića u nekoliko navrata o čemu se radi i nije želeo da da konkretan odgovor. Desetine miliona evra se švercuje na taj način što se dozvoljava nekome da se reklamira, a da porez ne plaća Srbiji.Završavam. I dalje imam svoje utiske svake nedelje. Na kraju svake nedelje ja imam svoj utisak, to mi niko ne može oduzeti, a na kraju tako sam i navikao. Utisak nedelje ovog puta jeste tišina povodom uzimanja Trepče od strane kosovske vlade koja vlada u medijima u Srbiji, i tolika hrabrost regulatornog tela i tolika hrabrost medija sa nacionalnom frekvencijom, koja je javno dobro, da ne izveštavaju o tome nijedan jedini sekund, nijedan jedini minut, da ne sme niko da postavi pitanje, a da niko ne želi da da odgovor. To je Srbija koja ne poznaje slobode i takvu Srbiju ćemo mi da promenimo. Zahvaljujem.

tačka koja je na dnevnom redu. Rasprava koja je obeležila ove dane je ponovo po ko zna koji put sadržala neke stvari kojima prosto nije bilo mesta ovde. Ponovo su se čuli, po ko zna koji put, razni argumenti ili poluargumenti koji nemaju mnogo veze sa istinom, ali ako mene pitate, nemaju mnogo veze ni sa logikom, a ni sa zdravim razumom.Najviše razumom.Najviše se govorilo o stanju u medijima, kvalitetu medija, cenzuri, rijaliti programima i slično. Onda se postavlja pitanje – a ko pregovara? Zaista, ko to nama pregovara? Oni koji su zapalili RTS? Je li oni koji su zapalili zgradu RTS-a, nakon što su zapalili zgradu Narodne skupštine? Da li nam oni prigovaraju, da bi došli na vlast, da bi izvršili puč, da bi mogli sa fantomkama i sa puškama da upadaju i da otimaju imovinu? Vole te fantomke pošto poto. Jel nam oni prigovaraju o cenzuri? Kojoj govornik je pokušao, dao neku insinuaciju da su se neke organizacije bavile cenzurom u Srbiji. Nikada nijedna relevantna organizacija. Nikada nijedna zvanična organizacija nije utvrdila da u Srbiji postoji cenzura, nikada nijedna.

tu jedan genijalac koji je juče hvalio „Sablju“, koji je hvalio vanredno stanje i tekovine „Sablje“, i nije ga sramota. Tada ste hapsili ljude, progonili ljude, zatvarali ljude, zatvarali medije. Genije, koliko ste uhapsili ljudi u „Sablji“? Koliko je oslobođeno? Koliko je presuda bilo? Koliko ste medija zatvorili u „Sablji“? Od marta pa do septembra te godine nije bilo ni skupštinskih prenosa, samo da vas podsetim, gospođo predsednice.Primitivizam, estradizacija, vulgarizacija medijskog prostora, rijaliti programi, pa to su vaši produkti, pa to je nastalo u vaše vreme, pa to su vaši proizvodi. Na potpuno irealan način pokušavate nama danas da stavite u odgovornost to što je vaših ruku delo. U vaše vreme su nastali rijaliti programi i sve ostalo, čije posledice svi mi danas trpimo, ja se slažem, ali to je vaš proizvod. Kao što je u vaše vreme upravo bila najstrašnija cenzura, prava cenzura, medijski mrak, u pravom smislu te reči. Medijski mrak spinovanja, to su vaši proizvodi. Pre toga u Srbiji toga nije bilo. Spinovanje kao pojam nije postojalo, dok ga Đilas nije uveo. Partijske televizije, pa i to je vaš proizvod. Pa vi ste pravili partijske televizije. Na „Studiju B“ jednog sekunda nije mogla da se pojavi Srpska napredna stranka ili neka druga opoziciona stranka u to vreme. Potpuno mi je neprihvatljivo, gospođo predsedavajuća, da oni danas nama zameraju i da nam spočitavaju neke lekcije o nekakvoj cenzuri.Upravo oni koji najstrašnije optužbe svakog dana, na svakom mestu, najmonstruoznije optužbe lansiraju i najgnusnije laži iznose o Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice, svaki dan, na svakom mestu i nikada im dlaka sa glave nije falila zbog toga. Niko ih pipnuo nikad nije zbog toga, a svaki dan lažu, na svakom mestu. Ja čitam sve dnevne novine. Vrlo dobro znam kolika je zastupljenost koje stranke i u „Blicu“ i u „Novostima“ i u „Politici“ i u „Danasu“ i u ostalim medijima.Stanje u medijima. Stanje u medijima nije savršeno, naravno da nije savršeno. Ni, ja nisam zadovoljan sa stanjem u medijima. I ja imam zamerke. Više bih voleo da se neki mediji bave nekim, kako oni to kažu, istraživačkim novinarstvom, da se postavi pitanje kako to da samo jedan ili dva medija možda u državi je pokrenulo, odnosno usudilo se da postavi pitanje – odakle Božoviću pare da zimuje na Maldivima? Imamo jedan svetli primer medija koji je jedini smogao snage da pita – Balša, odakle ti, majstore, pare da zimuješ na Maldivima za 1.500 evra? Jedini medij je to pitao. Da se vidi da mediji postave pitanje dokle se stiglo sa slučajem Heterledn. Da li se bavi još neko time? Osim što Pajtić izbegava da se pojavi na ročištu, pobegne kada je ročište. Da vidimo ko je otimao novac namenjen za decu sa smetnjama u razvoju, ko je krao pare od dece. Jel treba da vas podsećamo kako je to izgledalo? Jel treba da vas podsećamo kako je izvršeno renoviranje Heterlenda? Time treba mediji više da se bave. To su moje zamerke na stanje u medijima, dakle. Da svi vide kako su se zidali pašnjaci po Vračaru.

javio.)Niste vi predsedavajući. Znači, dižete Poslovnike, nemate ozbiljnu nameru da govorite o povredi Poslovnika. Hoću da zna javnost da podigne deset poslanika s leve strane Poslovnik, kao nekakvu koreografiju, nemaju ozbiljnu nameru da kažu nešto o povredi Poslovnika. Kad prozovem poslanika koji stalno podiže Poslovnik, oni se zgledaju i kažu – šef. Mandat pripada poslaniku, ne pripada šefu, toliko znamo valjda.Znači, neću vam sada dati zato što je ovo izigravanje rada našeg parlamenta i povrede Poslovnika.

Nema vas u sistemu. Pokušajte na drugoj jedinici. Ja vam se izvinjavam, ali morala sam ovo da uradim pošto stvarno nema smisla. Obesmišljavamo povredu Poslovnika koja je vrlo ozbiljna stvar, a nije stvar za glupiranje

za domaće vaspitanje obratite se mojoj majci. Malo poštovanja da imate naspram roditelja svih nas.Izvolite.Poslaniče,

SNS.Znači, vi nećete. Hoćete ili nećete? Hoćete. Izvolite. Ali nekako, kako da vam objasnim, morate i da se prijavite. Imam

Hvala, predsedavajuća.Sve vreme se prijavljujem, a vi mi ne dajete reč.Sve vreme govornik vrši povredu člana 106. Poslovnika stav 1, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Takođe, i vi kao predsedavajuća vršite povredu Poslovnika po članu 103. stav 3, koji kaže – predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika,

sednicu.Imam utisak da bi neko želeo pauzu, a ja neću, ja hoću da radimo jer moramo da shvatimo da ima i onih poslanika koji žele da mi pravimo pauze, da ne izaberemo nikoga i onda će da kažu da mi opstruišemo izbor REM-a. A ovo pitanje je staro godinu dana, koliko ja znam da čitam, samo neko ima selektivno sećanje, a neko nema, u odnosu na Poslovnik.Znači, svi poslanici danas su pričali o stanju u medijima. Niko nije pričao o kandidatima. Sada da pitam poslanike kako se tačno zovu kandidati i šta piše u njihovim biografijama, ne znam da li bi onda prekidali ili ne bi prekidali sednicu. Prema tome, i govornici iz vaše poslaničke grupe o tome nisu rekli ni reč. ni reč. Hajde, reč ste rekli. I drugi su rekli reč. I drugi su rekli REM, pa pričali o nečemu drugom.Ne

tu pronašli?Znači, govorio je o temi o kojoj se govori dva dana, a vi ako budete hteli ovde nekog da imate strogog učitelja, pa da kaže – može, ne može, kraj, mogu i tako da vodim sednice, to znaju poslanici, ali neće vam se dopasti, ali će biti po Poslovniku. Pa, birajte, nije problem.Hoćete da glasamo o povredama pitam vas, pretpostavljam vaši poslanici smeju nešto da kažu, a da im vi to ne sugerišete.Znači, poslanik Mihajlović je individua sama po sebi štiti ga Ustav. Njemu pripada mandat. Da je tako? Da, kao što je juče jedna poslanica kad ste vi rekli - prekini govor, rekla da joj nije dobro, pa je prekinula govor, posle pola sata joj je bilo dobro. Nemojte to da radite, nije dobro za vašu grupu, za vaš imidž, prosto, slobodno mislećih ljudi ovde.Molim

Hvala.Povredili ste član 107. Poslovnika vređate dostojanstvo narodnih poslanika i Narodne skupštine, obraćate se sa neprimerenim rečnikom narodnim poslanicima. Ponašate se kao da ste učiteljica u školi, a to sigurno niste, i da vas još podučim u članu 103. kaže – da prednost prilikom reklamiranja povrede Poslovnika imaju predstavnici poslaničkih grupa. Malopre ste čitav govor o tome održali i niste se vratili nazad, mislim da dugujete izvinjenje poslaničkoj grupi, pošto ignorišete član 103. stav 3,

a o 107. ćemo glasati, ono što ste vi rekli, ali dva puta ne može. Važe svi članovi Poslovnika, a ne samo ono što se nekome dopada ili ne.